Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa današnjim radom.Pravo na repliku, narodni poslanik Nataša Mićić. Izvolite. **Nataša me je uvažena koleginica pažljivije slušala, razumela bi da sam ja rekla da će LDP podržati ovaj sporazum, svesni značaja te deonice. Ali, istovremeno, ostajem pri stavu da se Vlada ponašala neodgovorno i neozbiljno, prvo, što je propustila da realizuje ugovor u roku, a isticao je 4. maja ove godine, znači, četiri godine, zatim, kasnila je sa ovim aneksom ugovora, probijeni su rokovi o izgradnji, znači, nismo odgovorni uopšte za Sporazum, ni za sklapanje, ni za realizaciju, a da ne govorim da su nerealna obećanja premijera 2014. godine kako će izgraditi 200 km puta od Beograda do Zlatibora do kraja 2016. godine, merljivi i vremenski, danima, mesecima, godinama, ali i u kilometrima. Sada se to svelo samo na jednu petinu tog obećanog puta, samo 40 km, i opet smo dovedeni ovde u neke razne probleme.Drugo, što se tiče pomenute užičke fabrike vode, zaista dobronameran savet čitavoj poslaničkoj većini bolje vam je da to pitanje ne pominjete. Zato što je prošlo tri i po godine od trovanja, zato što građani Užica trpe to sve vreme, zato što je to u nadležnosti Vlade, zato što to nije nikakav hir, nego elementarna potreba potreba građana i zato što je to nadležnost Vlade, „Srbijavode“ i Agencije za životnu sredinu. I tada je ministarka bila Zorana Mihajlović, tada je bila ministarka energetike i ekologije, a doživeli smo da posle tri i po godine tek se završio tender projekat

i napredniji od nas. Ja ne mogu da slušam kritike od onih koji nikada nisu radili ni metar puta, da sada kritikuju nas koji smo za samo četiri godine uradili više nego što su svi oni za 30 godina, mada ja više i ne znam gde je pre bila i kako bi to više mogla da navedem, oni 30 godina ukupno nisu uradili koliko je ova Vlada uradila za samo dve godine. A navela sam fabriku vode iz razloga što je zaista kritika od nekog ko nije za svoje mesto

Mićić** Ja ne znam na koga koleginica misli 30 godina? Pretpostavljam da misli na koalicione partnere SPS, pošto su oni gotovo 30 godina u vlasti, izuzev Đinđićeve Vlade.Dakle, LDP nikada nije bio u Vladi. Istina, neki od nas, pojedinci, smo učestvovali u Đinđićevoj Vladi i tada su bili problemi neuporedivo veći, upravo zato što su nam ostavljeni loši putevi, dugovi, bolnice bez materijala, škole bez prozora, krovova, razvaljene puteve i sad ćete vi da kažete… Dakle, apsolutno, LDP nikada nije učestvovao u vlasti, a Vlada Zorana Đinđića je za dve godine uradila više, presvukla je i tu Ibarsku magistralu za te dve godine i dva meseca, pored svih problema i dugovanja uspela je da uradi čak i to, što je mnogo više nego

zato što me iz službe nisu obavestili, ali, vi nemate pravo po Poslovniku za reč. Sada ću da vam objasnim.(Saša što Poslovnik služi da nam ga pokazujete ovde, pročitajte Poslovnik i videćete da u toku rasprave u načelu imate pravo da se javite kao šef poslaničkog kluba ili kao ovlašćen predstavnik poslaničke grupe jednom ili dva puta. Ukoliko se javljate dva puta, puta, imate pravo na reč pre izlaganja narodnih poslanika koji idu po spisku i drugi put po završenoj raspravi narodnih poslanika po spisku, ukupno do 20 minuta.(Saša reč?)Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić. Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani gospodine ministre, poštovane kolege poslanici, moram da priznam da sam više voleo da sa gospodinom Vujovićem polemišem na temu usvajanja Zakona o finansiranju lokalnih samouprava, a danas da ovde razgovaramo sa gospođom Zoranom Mihajlović, ali izgleda da je to neka taktika Vlade da ukršta ministre u zavisnosti od teme koja je na dnevnom redu.Što redu.Što se tiče današnje teme, a to je produženje roka raspoloživosti sredstava za finansiranje Koridora 11, donosimo tu odluku da produžimo rok na dve godine, zato što neko nije bio efikasan ko je trebao da bude i da realizuje radove u predviđenom roku za koje je kredit uzet. Realizovali ste 80% tog posla. Vi ste bili na vlasti te četiri godine i isključivu odgovornost snosite zašto posao nije završen do kraja.Paralelno s time, umesto da danas govorimo o nekim drugim koridorima, o nekim drugim velikim koridorima, mi još nismo završili ni ono zašta je neko drugi ispregovarao i obezbedio sredstva. Nisam video da je Vlada ispregovarala i krenula u realizaciju nečeg novog za ove četiri godine, tu pre svega mislim na Moravski koridor. Moravski koridor je žila kucavica Centralne Srbije, dela Srbije koji je najgušće naseljen, 500 hiljada ljudi živi u mestima od Kruševca do Čačka u toj Moravskoj dolini. Taj auto-put spaja Koridore 10 i 11.Premijer mi nije odgovorio na to pitanje prilikom predstavljanja svog programa. Očekujem odgovor od ministarke, jer sam to postavio kao poslaničko pitanje. Ne znam zašto i po kojim kriterijumima je auto-put Niš-Drač veći prioritet od toga? Voleo bih da mi to neko objasni.Što se tiče kredita koji produžavamo, zapravo, koji je već podignut, mi nastavljamo praksu zaduživanja, koja je nesporna. I nije bitno, gospodine ministre, da li će neki poslanik za sto miliona pogrešiti današnje stanje javnog duga Srbije, odnosno stanje duga koji građani Srbije imaju, nesporno je da je preko 24 milijardi evra dug u ovom trenutku. Nesporno je da je 2012. godine on bio oko 15 milijardi. Dakle, vi ste za skoro deset milijardi zadužili građane Republike Srbije. ste, paralelno sa zaduživanjem, građanima uzimali sve ove četiri godine, uzimali ste od lekara, od profesora, od penzionera, od poljoprivrednika, od privrednika, da biste mogli da kažete kao što ste malo pre govorili…

molim vas?Dakle, ministar je govorio o suficitu i zato sam i ja govorio vezano za ovu tačku, zašto, ako već imamo toliko sredstava u budžetu i ako cela zemlja i društvo treba da radi da bi neko mogao da izađe na pres-konferenciju i kaže kako imamo suficit u budžetu, kako nemamo više deficit, vi gospodine ministre, verovatno kao stručnjak treba da znate kad imate suficit u budžetu nerazvijene zemlje, to znači po pravilu deficit u džepovima stanovništva i privrede. I danas cela Srbija radi i izdvaja da bi mogli da kažete da imate suficit u budžetu i da bi neko od međunarodnih finansijskih institucija mogao da vas pohvali.Dalje, kredita koje smo povukli, ja bih danas, recimo, pitao gospođu Mihajlović, a odgovorite mi i vi ako ste tu, šta je sa potpisanim ugovorom za izgradnju železnice Beograd–Budimpešta prošle godine u Narodnoj Republici Kini? Rečeno je da će radovi početi ove godine. Još uvek nismo ništa od toga čuli, izuzev što je premijer jednom prilikom… **Veroljub koje nije imala ni ova Vlada, ni ova većina.Da vas podsetim, Demokratska stranka i Boris Tadić su izgubili vlast avgusta meseca 2012. godine. Pričate o ugovoru od 2. februara 2012. Znači, nema veze sa javnim dugom i sa ovom Vladom. Znači, u pitanju je aneks, produženje pozicija. Niti se uvećava vrednost samog kredita, niti imamo da plaćamo neke penale, niti bilo šta drugo. Molim vas, pričajte o temi dnevnog reda. Ja to i radim, ali vas molim da malo šire pogledate tu sliku. Itekako ima veze sa neefikasnošću vaše Vlade koja nije bila u stanju da za četiri godine odradi posao koji je ugovorio neko drugi.Lepo ste rekli da je neko drugi obezbedio ta sredstva, vi niste bili u stanju da ih na pravo vreme i u datim rokovima završite, odnosno povučete i da završite ovaj projekat. Avgust 25. je bio rok za završetak, a mi sad produžavamo to za još dve godine.Dakle, godine.Dakle, to samo govori o stanju u putarskoj privredi u Srbiji, govori i o onome po čemu nam se danas smeju sve zemlje u regionu da smo pravili ili nismo, više to niko ne može da utvrdi, tunele koji su niži od standarda, da li će proći kamion ili neće to ćemo videti. I sigurno je jedno da je ministarka Mihajlović rekla da se moraju ispravljati određeni radovi na tom autoputu i na tim tunelima i da se mora skidati jedan nivo asfalta, a to govori o posvećenosti, to govori o odgovornosti.Naravno, poštovani ministre Vujoviću, nisam siguran da li ste upoznati, a voleo bih da mi odgovorite da danas u Srbiji putarska preduzeća bez tendera dobijaju poslove održavanja puteva regionalnih i državnih, bez sprovođenja javne nabavke. Da li to znači da javna nabavka

jedan novi običaj. Siguran sam da ću dobiti odgovor da je to plod slučajnosti, ali imam utisak da nije, da kad se govori o finansijama, onda nam tu dolazi ministarka za lokalnu samoupravu, kao u slučaju Zakona o finansiranju lokalnih samouprava, umesto ministar finansija, a danas kada je tema suštinski zašto se produžava ovaj ugovor, znači, nije to finansijska priča, nego je to priča radova, imamo ministra finansija koji ni kriv ni dužan sad treba da vadi kestenje iz vatre vatre koje je ostavila gospođa Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade.Bilo bi jako loše da to postane običaj, pa da nam onda, recimo, dođe ministar Vulin da nam priča o zdravstvu ili da ne idem dalje sa tim mešanjem karata. Molim vas da se više to ne dešava.Šta je tema? Tema je da se produži ugovor o kreditu na dve godine zato što se kasni sa radovima na nečemu što se zove pogrešno Koridor 11 i kasni se nekoliko meseci. Prvo, ne postoji Koridor 11. Koridori kroz Srbiju je Koridor 7, to je reka Dunav i Koridor 10, koji je koji je poznat. U agendi EU, koja je definisala ove koridore, ne postoji Koridor 11. Šta je falilo da se to zove ibarski koridor, kao što se zvala magistrala? To bi bilo prijatno, srpski i normalno.Zašto se produžava važnost ugovora na dve godine ako nas ubeđuju svi da su radovi 98% gotovi? Da li za ta 2% nedostajućih radova, toga što da li se grebe da li se podužu lusteri u tunelu, da li će predsednik Vlade da vozi kamion, kao što je obećao, kroz to ili će to možda da radi potpredsednica Vlade, nadam se da ministar finansija neće da se bavi time. Ne znam, ali za tih 2%, zašto dve godine? Pa, već je trebalo da to počne da radi. Zašto se četiri godine gradi 40 kilometara? Sad kažu – pa klizišta, pa poplave. Ljudi, ovo 21. vek. Hrast je smetao tamo, pa je hrast posečen kao glavni krivac za kočenje radova na tom koridoru.Sve se da predvideti. Kada ulazite u neki posao, onda znate koji teren se obrađuje, pa znate gde su moguća klizišta, pa to obiđete, pa zna se gde postoji nešto što je vrednost kulturna, istorijska ili ne znam kakva, pa i to može da se zaobiđe još u planiranju.Pitanje tog nesretnog tunela i „Planuma“, pa priča da li je „Planum“ dobar, da li nije, nove mašine, stare mašine, da li je niži, da li je viši. Ma, kakve veze ima „Planum“ sa tim? Ko je izvođač radova?

nama daleke ali prijateljske zemlje i to treba da se reši na takav način.Znači, da dobijem par odgovora. Prvo, a možete i da pitate ministarku pa neka se javi telefonom ili sms-om, pa mi kažite kasnije. Zašto se gradi tako dugo? Zašto se kasni sa radovima? Zašto imamo problem sa tim tunelom i šta je problem sa tim tunelom, pošto su kontradiktorne informacije na sve strane? Zašto se sad produžava sporazum o kreditu ako je bilo jasno još na početku godine da će biti problem sa tim? Tehnička Vlada može da potpisuje ugovore, da se ne bavimo time, da ne ulazimo u taj deo.Konačno, najvažnije moje pitanje, zašto se daje novi rok 2018. godine, ako se predsednik Vlade zajedno sa svitom sprema da pred kraj ovog meseca otvori taj koridor? Da li to znači da će izvođači i podizvođači ostati bez toga da dobiju novac za svoje radove još dve godine ili to znači nešto drugo, ili taj novac treba da ide na neku drugu stranu, ili taj novac treba da bude potrošen za krpljenje nekih crnih rupa koje mi danas ne vidimo?Ova vidimo?Ova pitanja postavljam iz najboljih namera i mislim da srpska javnost ima pravo da dobije prave odgovore na ta pitanja.Na kraju vam želim lep boravak u Nišu. Nišlije su uvek znale da pozdrave drage goste, a i neke druge. Hvala.

čuveni berač subvencija Vlade Republike Srbije i glavni idejni tvorac „Sablje“ u Srbiji pomene je u pežorativnom smislu. Ja sam siguran da bi Aleksandar Vulin dotičnom gospodinu mogao da održi predavanje iz svake oblasti koja ga zanima, samo pitanje je da li bi on to uspeo ikada da razume i da shvati kao što nikada nećemo mi shvatiti kako je Srbiju zadesilo da se on nađe na mestu predsednika Vlade. Hvala.

reklamiram član 107. – dostojanstvo Narodne skupštine.Moj kolega poljoprivrednik je grubo povredio dostojanstvo Narodne skupštine, pre svega, zato što je zaželeo dobrodošlicu nekom u Niš, kao da on živi u Nišu. On živi na Vračaru u stanu od 500.000 evra i sledeći put kada Vlada bude zasedala na Vračaru slobodno može da poželi dobrodošlicu na Vračar, a u njegov a u njegov stan mogu da stanu dve vlade. Može da bude, recimo, zajednička sednica Vlade sa gradom Niša, Beogradski forum, sa svim regionalnim državama i, na kraju, da zaključim – dostojanstvo je povređeno, a ja mog kolegu razumem, što kratka pamet smisli, dugačak jezik uvek kaže. Kolega Rističeviću, mislim da svako ima pravo, kao poslanik, da poželi dobrodošlicu

više.Povreda Poslovnika 103, sa vaše strane, jer dopuštate da se povreda Poslovnika zloupotrebljava. Meni je jako drago što sam pored jednog repličara dobio još jednog. Drago mi je što se ipak gospodin plaši „Sablje“. Ja sam ga pitao prošli put, kada je pričao o „Sablji“, zašto se plaši „Sablje“, on mi je rekao da se plaši samo jedne stvari i ja neću da pomenem šta mi je rekao, čega se plaši. Bilo je duhovito. Zašto se ponovo plašite toga? To je potpuno besmisleno.Ja mogu sad, a neću to da uradim, da zloupotrebim povredu Poslovnika, pa da pričam o tome gde se taj Vulin borio protiv NATO pakta, u kojoj sauni kog hotela u Beogradu kada su ljudi ginuli da odbrane zemlju. Gospodine Živkoviću, evo ja prihvatam da nisam bio u pravu u vezi člana 103. Poslovnika o radu Narodne skupštine, jer ste upravo i vi počeli da radite ono što je radio kolega Rističević.(Zoran

povreda Poslovnika. **Marijan Rističević** Dame i gospodo narodni poslanici, član 103. i član 104.Dakle, kolega poljoprivrednik je koristio povredu Poslovnika kao repliku. Pošto je već govorio, ne možete da mu oduzmete vreme, ali oduzima on nama. Ja ponovo insistiram na beneficiranom radnom stažu, tim pre što nas plaši tu nekom „Sabljom“ stalno i niste vi krivi što je on povredio dostojanstvo Narodne skupštine, već mi koji smo glasali da on bude premijer. Mi smo glasali da dođe na čelo države, a nismo znali da će nam se popeti na glavu. Hvala. Reč ima narodni poslanik Marko Gavrilović.Gospodine Rističeviću, svako ima pravo na greške u životu.

i preuzela vlast u Republici Srbiji, šta je zatekla? Zatekla je loše stanje puteva, nesređene imovinsko-pravne odnose, lošu infrastrukturu, ali takođe i preduzeća koja rade niskogradnju i putarska preduzeća u jako lošem stanju. Sve to nije moglo da se desi preko noći.Mi znamo da, kada je Demokratska stranka 2000. godine došla na vlast, kakva-takva državna preduzeća su postojala i ona su nešto radila. Sad, zašto ta državna preduzeća nisu mogla da nastave dalje da rade, nego su se pojavila neka nova privatna? Ja ću vam sada objasniti.Kada su stare perjanice DS-a, jedna je ovde među nama, on je jedini i opstao od svih njih, razmišljale o tome kako će ovu vlast da skinu, oni su pravili plan, takođe su imali novčanu pomoć sa strane, ali nisu imali petlje da se upuste u to. Pošto oni nisu imali petlje, oni su morali da se udruže sa određenim kriminogenim grupama i te grupe bi uz njihovu pomoć, njihove planove, srušili vlast. Naravno, oni su krenuli u taj plan. Na kraju, šta je bilo u tom planu? Skupština je gorela, gorela je televizija, bilo je povređenih, policijske stanice su opljačkane, razoružane i nastao je haos u zemlji.

Dogovor koji su napravili je dao tim kriminalcima pravo da otvore preduzeća, da novac koji su stekli na nezakonit način operu u tim firmama, tako što su kupili mehanizaciju

nema.Pošto zajednička kobila nikada ne vuče za obojicu, pojavili su se neki pacovi, neke budale, pa su počeli uši da zavrću. Tako je bilo. Tako su se ljudi zvali. Bivši premijer ih je spominjao pod tim imenima. Nisam ja to izmislio.Kada je problem postao između njih još veći došlo je do sukoba i premijer im je nastradao.(Balša daljem nastavku i sledu događaja, koji je nastao, ostatak Demokratske stranke kada je video da sa đavolom ne treba tikve saditi, jer se tikve o glavu obiju,

Za te ljude koji su pohapšeni mi danas plaćamo njima obeštećenja i odštete, a u stvari nisu oni zbog sigurnosti zemlje to radili zbog naroda, nije narod bio u sprezi sa tim ljudima, nego su zbog sebe.

i da vas zamolim da se vratite na temu dnevnog reda.Zatražite ponovo reč. Posle toga, gospodin Živković nestaje na deset godina, ali da bi preživeo

Hvala

onda je izmislio neku subvenciju, postao je vinogradar naprasno. Uzeo je 500.000 evra, na subvenciju se vadi, nikad ni jedan poljoprivrednik u regionu nije dobio 500.000 bespovratno on je jedini, ja mislim u Evropi, i onda na scenu stupa jedna mlada generacija tinejdžera, demokrata, koji su uvideli da njihovi učitelji nisu dobro odradili prvu fazu, pa su onda napravili tajkune ili ih izvadili iz prethodnog režima.Njima

a onda kada su privatizovali, onda su isto nastavili da asfaltiraju po pet centimetara asfalta, po pet centimetara podloge. E, zato mi u Srbiji nemamo ni puteva, nemamo ni asfalta, nemamo ništa. E, to je ono stanje koje smo mi zatekli 2012. godine. Ali, ovi su bar neka državna preduzeća 2000. godine nasledili, ali mi nismo imali da nasledimo ni preduzeća, jer su oni uništili ta preduzeća. „Putevi Užice“ i „Nibens grupa“ su bili u dugovima do guše. E, sad to ste bili vi, a sad ću vam reći kako je to radio Aleksandar Vučić.Aleksandar Vučić, kada se borio da dođe na vlast, on je ispred 5.000 ljudi na Brankovom mostu stao i prvi došao ispred Skupštine Republike. Nije palio Skupštinu, nije uništavao, mirno je protestvovao sa svojim narodom.Za

koja ima pristupnice, koja ima mrežu autoputeva koja je spojena sa Evropom.Sa tom vizijom puteva obezbediće razvoj privrede, ekonomije, budžetski rast, obezbediće investicije tako što stranci koji imaju kapital neće da dođu u ulicu u koju je nasuta tucanikom, nego hoće da dođu u zemlju koja ima autoputeve i iz koje brzo može da se roba transportuje dalje po Evropi ili na istok ili na zapad. Ali, vi tu viziju gospodo niste imali.Vaša vizija je bila ta kako da uzmete pare i da ih stavite u džepove. E, sad problem je sad što ste ovaj narod u iluziji držali 12 godina, ali narod je prepoznao i video ko ste vi, i zato je dao poverenje. Dao je poverenje Aleksandru Vučiću, a ne vama. I meni je drago što su tu neki iz stare garde, a i ovi mladi tinejdžeri da mogu da odgovore na ovo i da objasne ovim ljudima što gledaju ovo – šta su to oni radili 12 godina? Šta su to oni napravili u ovoj zemlji? Koliko su nas oni zadužili? Pa, mi smo kola morali da jurimo nizbrdo da ih zaustavimo, pa dve godine da ih guramo da ih vratimo tamo odakle ste ih vi gurnuli. E, to je bila vaša politika i to je DS.Ne znam, kako vas nije sramota da vi branite uopšte bilo šta što ste vi radili. Hvala puno.

1.Govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres i da podsetimo prethodnog govornika da je današnja tačka dnevnog reda Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije, kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdžana kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonice Ljig – Bojkovci, Bojkovci – Takovo, Takovo – Preljina, autoputa E 763 u Republici da ga podsetimo da danas ne radimo nikakvo provodadžisanje gospodina Zorana Živkovića ili premijera Aleksandra Vučića i da uopšte nemamo potrebe da slušamo ceo dan hvalospeve, njihove imovinske karte i postignuća. Kakvo sada provodadžisanje?Ovo poslednje nisam razumela. **Tatjana Macura** Mogu da vam pojasnim, pošto uporno pominje imovinsku kartu gospodina Živkovića i isto tako govori o postignućima Aleksandra Vučića. Ne znam kako niste razumeli ako su svi drugi razumeli,

potpredsednika, da je ovaj govor bio inspirisan prethodnim govorom, takođe na temu dnevnog reda Zorana Živkovića

okolo-naokolo, uglavnom o politici u ovoj državi, ali poslanik na koga ima zamerke odgovorio je na isti način.Dakle, zašto se uzimaju krediti? Ja se tu ne bih mešala. Mislim da je sasvim korektno da saslušamo obe strane. Ko tu ima veću stranu argumenata odlučiće građani, ne mogu ja to da

govorio ovde o nekakvim pacovima i o koje kakvim stvarima, što smatram da nije mesto u ovom domu ovde.Takođe, vaš prethodnik, gospodin Arsić je mene dva puta opomenuo i prekidao me u svom izlaganju da se da se vratim na temu. Pri tom, nije mi nadoknađeno vreme, a gospodinu koji je govorio Gavrilović je pet minuta ovde držao predavanje o putarskoj industriji, o podlogama, o debljini asfalta, o stručnosti nekih pre njih, nekih koji su sada tu. Ni jednog trenutka nije govorio o temi da bi ste mu onda vreme ponovo brojali od nule. Vratili sa pet na početak i onda je faktički dobio duplo vreme.Ja kada vidim danas snagu argumenata pozicije u odnosu na činjenice koje iznosimo mi, zaista mi je jasno da je sve ovo što slušamo jedna velika prazna priča, dobijamo odgovore – a šta je radio neko pre. Nemojte to da odgovarate, nema potrebe da budete nervozni. Dajte argumente.Očigledno da gospodin Gavrilović je neko ko je stručan za sve oblasti, a kada vidim ko danas i na koji način brani gospodina Vučića, jasno mi je zašto je u Srbiji ovako dobro. Hvala. je već uvredljivo. Da zanemarimo tu ciničnost ko je tu jako stručan, a ko je manje stručan. Niko od nas nije pozvan da govori. Ovo su sve narodni poslanici. Ja hiljaditi put moram da vam kažem, ovo nije strukovno udruženje. Ovde može da bude 250 pekara i da relevantno govori o tačkama dnevnog reda.Znači promašili ste apsolutno vaš način razmišljanja, a nemojte da vređate ni jednog kolega da li je stručan ili nije stručan. Član 107. dostojanstvo, znači nemojte na taj način da ugrožavate. Neko će reći vama kada bude zakon o kulturi da niste balerina.Dakle, to nema smisla.

zaista to ne stoji. Znam da ste dobili minut duže jer vas je potpredsednik Arsić prekinuo i dodao minut duže, duže, informisana sam takođe.Znači nemojte da zamerate kada prekidamo, mi računamo, nema tu nikakvih teorija zavere. On je trošio vreme grupe, znači nema dva minuta, nego skoro 120 minuta jer su toliko glasova osvojili, lista Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje. Ne mogu da zamenim 5 i 120 nikako. Jednostavno ne znam to da radim i ne želim. Da li govorimo o temi, ja i juče i danas kažem, baš da vidimo poslanika bez obzira koji je, koji striktno citira članove zakona.Mi bi danas ako hoćete da govorimo svi, i većina i opozicija, govorili da li da se produži za dve, ili do dve godine. To piše u ovome što mi imamo danas na dnevnom redu, a to je izmena roka i piše do dve, neko kaže za dve i to je to. Niko o tome nije govorio, nego se govorilo šire. Neko o saobraćaju, neko o finansijama, neko o tome kako je došlo do ove situacije.Ako vi smatrate da ja time, ili u stvari ovog puta

Prvo, vi ste loše informisani. Ja sam govorio o temi, pitajte ministra šta sam govorio u pet minuta i nikakvo biće, pa ni narodni poslanik, bilo koji, nije trebalo da se nađe povređen time što sam ja o tome govorio. To je jedna stvar.Druga stvar.Druga stvar, niste čuli, da je ovde poslanik, hajde da upotrebim tu reč, optužio pokojnog premijera Zorana Đinđića da je zajedno sa kriminalcima

vas.Molim poslanike da prihvate moju sugestiju i da pustimo poslanika Živkovića da kaže svoje, a vi nemojte da pretite. **Zoran Živković** To je optužba koja je apsolutno ispod nivoa bilo čega što bi moglo da se nazove živim bićem, a kamoli ispod nivoa poslanika koji optužuje čoveka koji je dao život da bi ovoj zemlji išta bilo malo normalnije nego što je bilo pre njega za veze sa kriminalom.Svi ti kriminalci su bili bliski stranci u kojoj ste vi bili tada igrali šah sa liderima te stranke, delili šta su delili i to je vaš problem.Ovde je uvređen Zoran Đinđić za koga i istorija ove zemlje i građani ove zemlje i nadležni organi apsolutno ne mogu da mu zamere bilo šta što ima bilo kakve veze sa bilo kakvom vrstom kriminala. Bez namere da se poredim sa njim, to isto važi i za mene. dobacuju.)Poslaniče, nemojte molim vas da dobacujete. Saslušajte jedni druge.Moram da dam repliku Balši Božoviću pa ćete odgovoriti.

To su sve neistine.Ono što me je pogodilo jeste da je poslanik koji je napravio zbun u ovom parlamentu time što je određene članove „zemunskog klana“, pacova, budalu, prevaru, Dušana Spasojevića Šiptara i mnoge druge branio pred policijskom akcijom „Sablja“ koji su bili inspiratori, organizatori i logistika u pripremanju i organizovanju atentata na Zorana Đinđića.Mislim da se vi slažete samnom u konstataciji da to nije dostojno ovog parlamenta. Radi se o premijeru Srbije koji je dao život da ova zemlja ima institucije, da ima izgrađenu vladavinu prava.Ko će posle poverovati da vi imate iskrenu nameru da tom Zoranu Đinđiću podignete spomenik kao odraz da podržavate taj sistem vrednosti za koji se on zalagao? To građani Srbije znaju i zbog toga se DS veoma brine iz prostog razloga što nikada nećete shvatiti za koji se sistem vrednosti zalagao on, zbog čega je dao život, šta je njegovo delo i kakva je Srbija koju je on sanjao.Vi ste danas pokazali i vaše pravo lice braneći pripadnike zemunskog klana i negodujući što su bili procesuirani u policijskoj akciji „Sablja“ što mislim da je nezapamćeni bezobrazluk i nepristojnost od stane poslanika koji se malo čas obratio. Uvažena predsednice, povređen je član 107. koji govori o dostojanstvu Narodne skupštine. Gospodin Zoran Živković, je izrekao neistinu vezano za izlaganje gospodina Gavrilovića, mog kolege iz poslaničke grupe SNS zato što kada je govorio o premijeru, one nije mislio o Zoranu Đinđiću, nego o Zoranu Živkoviću. Zato što je Zoran Živković, i mi smo ovde pokazivali fotografije, bio veliki prijatelj sa Miloradom Ulemekom Legijom.On je sa Legijom đuskao na jednom koncertu u Kuli gde su bile smeštene Crvene beretke zajedno sa tadašnjim ministrom unutrašnjih poslova Dušanom Mihajlovićem. I, sve je tačno ovo što je rekao gospodin Gavrilović. Problemi u putnoj privredi su započeli 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. godine kada su Mišković i Milo Đurašković privatizovali PZP Užice, PZP Beograd, Niš, Kragujevac, 2005. godine napravljena „Nibens grupa“, finansirana od strane Miroslava Miškovića. To je bila Centralna Srbija, a u Vojvodini je ekskluzivno pravo da asfaltira preko Fonda za kapitalna ulaganja, to vi gospođo Gojković dobro znate kao i ja, dobio Dušan Borovica.

Izričem vam opomenu za ove reči koje ste rekli. Zahvaljujem se u ime svih poslanika parlamenta Republike Srbije. Hvala vam stvarno na ovim rečima. Ja sam vam dala da kažete povredu Poslovnika. Nudila sam i repliku. Niste želeli, ali mislim da stvarno nisam zaslužila ni ja ni parlament, ni ovaj saziv ovakve reči koje smo sada čuli.Po čuli.Po članu 112. određujem pauzu od pet minuta. Ko želi da izađe, da se malo smiri neka to učini. Nastavićemo isključivo po dnevnom redu. Ne dozvoljavam u nastavku…(Zoran

Konačno, posle više od sat vremena razno-raznih tirada i predavanja iz prošlih vremena koji veze nemaju sa dnevnim redom, od borbe ko će veće i lepše hvalospeve da ispriča o velikom vođi, da se vratimo malo na temu.Dakle, predložena ratifikacija, odnosno produžavanje roka kojim se uzima od Azerbejdžana 300 miliona evra za završetak autoputa na dve godine, odnosno do dve godine, je nešto što je faktično stanje koje, hteli ne hteli, trebamo i moramo da usvojimo ne bi li se ti radovi što pre završili i ne bi li smo dobili konačno taj autoput.Nije sporno da svaka država koja želi da razvija svoju infrastrukturu, a naša infrastruktura je nažalost u katastrofalnoj situaciji, vrlo je teško tu porediti kakva je bila pre pet ili deset godina, a kakva je danas, verovatno da neke spektakularne razlike nema, sem što smo za zadnjih desetak godina uzeli ogromne kredite ne bi li smo izgradili nedostajuću infrastrukturu, a pre svega autopteve i završili Koridor 10 od granice sa Mađarskom do granice sa Makedonijom i Bugarskom, kao i da se završi autoput do Požege, odnosno da se završi Ibarski autoput, ili kako ga neki pogrešno nazivaju – Koridor 11.Ukupno za sve ove infrastrukturne projekte, za izgradnju autoputeva Srbija se u zadnjih desetak godina zadužila oko 1,6 milijardi evra. Kada se na to dodaju kamate koje su vrlo šarolike i zavise od toga u kom vremenu su uzete, pa se kreću od neka 2% do fantastičnih 8% koji su uzimani u periodu najveće ekonomske krize, bez ikakvog opravdanja, sa toliko visokim kamatama, verovatno ta suma od 1,6 milijardi se nadograđuje na preko 2 milijarde evra uzetih para za izgradnju putne infrastrukture, pre svega autoputeva.Svaka zemlja koristi na sve moguće načine, a naročito zemlje u razvoju koriste sve moguće načine da kroz pokretanje određenih infrastrukturnih projekata podignu pre svega kvalitet života, ali da podignu i standard i uposle što je moguće veći broj svojih firmi, svog stanovništva, da tim ulaganjima što više novca ostane u sopstvenoj zemlji, da se povećaju prihodi u budžetu i da se ti krediti dvostruko iskoriste. Dakle, s jedne strane da se završi infrastruktura, a s druge strane da se uposli radna snaga, uposle firme i da se praktično razvije zemlja.Šta se desilo sa kreditima koje je uzela država Srbije? se grade u Srbiji, počev od granice sa Mađarskom, pa do granice sa Makedonijom i Bugarskom, oni tzv. lotovi ili deonice, samo u pet slučajeva imamo da rade, da su glavni izvođači i da su na tenderu dobile naše firme, srpske firme. Ostatak su dobile uglavnom strane firme. To su „Terne“, to su „Azvi“, „Alijans“, „Adval“, „Trejs“, „Terna“, „Aktor“, pominjana austrijska firma koja je otišla u stečaj, pa je ostala dužna mnogim proizvođačima, našim firmama.Dakle, ogromne pare smo prvo uzeli kao kredite, za njih plaćamo debele kamate, a zatim smo te pare dali strancima da nam oni grade autoput, odnosno da oni budu glavni izvođači, a da naše firme služe kao prosta radna snaga, koje često puta ostanu neisplaćene, odnosno ti glavni izvođači ne isplate radove do kraja, te firme oteraju u stečaj jer moraju da plaćaju PDV, kasne im sa uplatama i sve ono što bi eventualno zaradili kao podizvođači, praktično im banke pojedu jer uzimaju kredite da bi finansirali izgradnju radova.Ni jedna normalna zemlja ne radi tako da uzima kredite, zadužuje se, plaća visoke kamate, a da taj novac od kredita ne ulaže u sopstveni razvoj, tako što će angažovati domaća preduzeća, da oni zarađuju, da domaće firme nabavljaju u zemlji Srbiji sve što je potrebno za izgradnju autoputeva, da angažuju domaću radnu snagu, da se taj novac troši u Srbiji, a ne da se višak, odnosno zarada ili profit iznosi u inostranstvo. To je nešto što je prosto nedopustivo i to je pre svega pitanje kakva je državna politika i kakvu politiku vodi ministarstvo i Vlada kada su ovakvi infrastrukturni projekti u pitanju.Drugi problem ovde stoji na rokovima za izgradnju po pojedinim deonicama. Sem ovog autoputa i ovih deonica za koje sada ratifikujemo kredit, koji je kasnio samo nekoliko meseci, to je pod znacima navoda samo nekoliko meseci, sve ostale deonice su u ogromnom kašnjenju od dve, pa do čak četiri godine. Za skoro sve deonice prema jugu Grabovnica, Grdelica, Grdelica tunel, jedan, drugi, treći, tunel Manojle, Vladičin Han, Prevalac, Prevalac - Suvi Dol, itd. i sve deonice na autoputu prema Bugarskoj, za sve njih su rokovi ili istekli prošle godine ili su istekli ove godine ili ističu do kraja ove godine.Praktično, na skoro svim deonicama su probijeni rokovi gde se ne nazire kada će biti završetak radova i da će probijanje rokova biti verovatno od dve pa čak do četiri godine.Ono što je najveći problem je što uprkos tome što se kasni sa završetkom radova, u mnogim slučajevima postoje oštetni zahtevi, višemilionski, gde sve aminuje preduzeće Koridor 10 koje vodi ove radove, a uz asistenciju konsultantske kuće „Ežis“, koju vodi čuveni profesor Branislav Ivković.U

o ovoj tački dnevnog reda krenula je što je jedan od pripadnika vladajuće koalicije, a u stranci ministra za trgovinu počeo da priča ovde o nama prijateljskom Azerbejdžanu.Zaista, ja ću se složiti sa njim da je Republika Azerbejdžan, praveći ovaj ugovor sa državom Srbijom, napravila fantastičan ugovor po nju. Semjuel Beket u komadu „Čekajući Godoa“ postavlja pitanje – gde smo mi u svemu tome? Mene prosto čudi da niko do sada nije rekao da kredit u visini od 300 miliona evra na otplatu od 15 godina sa godišnjom kamatom od 4% predstavlja obavezu našeg kamatnog davanja u visini od još 100 miliona evra. Sad, koliko je to dobro za poreske obveznike i zemlju Srbiju, procenićemo sami.Potpuno mi je jasna pozicija SNS, koji u sklapanju ovakvo pogubnog ugovora po Republiku Srbiju nije učestvovao, ali kao vlast koja pokušava da bude odgovorna postupa po onoj narodnoj – rodilo se i valja ga ljuljati. Ali, tih 100 miliona evra, koje ćemo mi u odnosu na kamate isplatiti Republici Azerbejdžan, nije jedina obaveza koju će država Srbija morati da da.Ja da.Ja sam uzeo ugovor koji je potpisan tada 2012. godine i čitao taj ugovor i u njemu sam našao vrlo interesantne podatke.Recimo, podatke.Recimo, Vlada Azerbejdžana nikada ovaj novac neće dati Republici Srbiji u celini, već je zadržala pravo da pojedine rate zajma neposredno uplaćuje izvođaču radova. Opšte poznata činjenica je da je izvođač radova azerbejdžanska firma u procentu od 51% i to je „Azvirt“, a 49% su srpski podizvođači i tadašnji ugovor stavlja u apsolutno podređeni položaj koridore Srbije, jer Vlada Azerbejdžana je sporazumom rezervisala za sebe pravo da zadrži svaku isplatu dela zajma ukoliko nije zadovoljna finansijskim dokumentima na osnovu kojih vrši isplatu. Dakle, ako se njima ne svidi račun koji im podizvođači isplaćuju, isporučuju, ispostavljaju ona ne mora to da plati.Međutim, kako to sve izgleda na terenu? Činjenica je da je azerbejdžanski izvođač radova uzeo na sebe tehnološki lakše a finansijski isplatljivije delove radova, tako da donji stroj puta zemljane radove rade srpski podizvođači, a gornji stroj puta tampon i asfalt radi Azerbejdžan. Pa, onda, Azerbejdžan dovozi naftu iz Azerbejdžana, od koje pravi bitumen, u isto vreme je drugi neophodan elemenat za dobijanje asfalta usitnjeni kameni agregat obezbedio zakupom separacije Topola, pa taj kameni agregat, ako su tačni, ja molim gospodina ministra da mi ovo odgovori da li su ovi podaci koje sam ja nabavio tačni ili nisu. Dakle, kameni agregat ispostavlja po ceni od 35 evra po kubnom metru kamenog agregata, a taj kameni agregat se može nabaviti po ceni od 21 po ceni od 21 evro po kubnom metru, ispravljam se. Sada, kolika je to zarada na toliku količinu usitnjenog kamenog agregata, možemo samo da računamo. Međutim, jedna druga stvar je tu vrlo interesantna. Po tom ugovoru, sporazum ima klauzulu koja kaže da ni na jednu transakciju Azerbejdžan neće plaćati PDV ili neko drugo fiskalno davanje predviđeno zakonima Republike Srbije.

i uvoz dobara i usluga, troškove carinskih i drugih dažbina poreza i drugih nameta koji nastanu u vezi sa izvršenjem ili primenom projekta od strane izvođača ili podizvođača, to vam je tačka 2.1.4.Dakle, 2.1.4.Dakle, izvođač radova je obezbedio sebi fantastično dobar ugovor, a država Srbija, kako se meni to čini, moraće mnoge druge namete da plaća. Onda mi potpuno postaje nejasna priča, a donekle mi je jasna, kada gospodin premijer Aleksandar Vučić kaže da ćemo u prvom periodu od otvaranja dela autoputa, koji će biti za nekih desetinu-petnaest dana, moći da koristimo taj autoput bez plaćanja putarine. Samo želim da kažem da smo mi kroz ove namete koje dođemo finansijski Republici Azerbejdžan debelo platili tu putarinu. Mogli bi mi da se mnogo dugo vozimo da ugovor nije napravljen ovako kako je napravljen.Sada mi samo još jedna stvar koja se spominje u tački 10.1.27. Sporazuma kaže da zajmoprimac garantuje da će biti član sa dobrom reputacijom MMF-a, Svetske banke i Međunarodne finansijske korporacije, međunarodnih udruženja za razvoj i tome slično. Dakle, slična priča koju smo pričali kada je bila uvažena gospođa ministar za lokalnu samoupravu. Sve je što radimo užasno važno da uradimo zbog MMF-a. Postavljam samo pitanje – zašto?Ponavljam, kao odgovorna politička opcija, SNS koja je preuzela na sebe izvršenje ugovora, koje ona nije pravila, ništa ne govori o lošim stvarima ovog ugovora ili je, što želim da verujem da nije tačno, možda istog ili sličnog zajmodavca predvidela za toliko nam potreban put od Niša preko Prištine ka Draču i dalje ka Tirani, a zaboravljajući potom deo Srbije gde se pričalo o Moravskom koridoru, čime je i moj grad Kraljevo pogođen ukoliko tog puta ne bude bilo. Hvala. govori konkretne cifre iz ovog projekta, onda je jako važno da budemo precizni. Znači, prvo, u ugovoru piše – najmanje 49% će biti ugovoreno sa podizvođačima iz Srbije. Prema podacima koje imamo od Koridora Srbije, zaključno sa julom mesecom, 70% radova su dobili izvođači iz Srbije. Da li je sve plaćeno? To u ovom izveštaju kratkom nemamo, ali da je ugovoreno 70% radova podizvođača iz Srbije, to imamo kao podatak. Možemo da vam damo. Mislimo da je dobar predlog da imamo kratko, precizno izveštavanje o realizaciji svih projekata, to ćemo proslediti. To mislim da bi bilo dobro da imamo i na komitetima. Ne mora da bude u plenumu Skupštine, ali da imate sve te podatke.Pod kamate od 4%, upravo razgovaramo ovde i o ovom ruskom kreditu za železnice i raznim drugim kreditima. U to vreme 4% su bile kamate koje su bile uporedive sa kamatama na tržištu. godina rok je takođe bio uporediv u to vreme.Prema tome, ako bismo računali taj tzv. neki grant element to bi bilo negde otprilike uporedivo sa kreditima koje smo tada mogli da dobijemo.Treći komentar, kolike su kamate u svemu tome, to je standardna formula, mi smo već počeli da vraćamo, već je neko ovde primetio od novembra 2015. godine i vraćamo po standardnoj formuli šestomesečno po 4% godišnje, to su praktično 24 perioda. Tu nema nikakve tajne, toliko plaćamo u svim kreditima. Ako izračunate sadašnju vrednost toga to je 0, ako izračunate nominalno tu će biti kamate neki iznos, ali to nije nešto što ne plaćamo u drugim kreditima. Neko je ovde lepo rekao da su nam se kamate kreću od 2% do preko 8%. Znači, imamo kredite koji su i jeftiniji od toga i kredite koji su mnogo skuplji od toga.

da se većina materijala nabavlja u Srbiji, kod onog šljunka, mislim da je bolje što našim dobavljačima daje bolju cenu od one koja je najniža u Srbiji, jer verovatno očekuje od njih da to isporuče na gradilište na pravi način, u pravo vreme da bi mogli da prave smesu koja je neophodna itd. Znači, nije to protiv nas, što je 35 evra, to ostaje izvođačima u Srbiji.Ono što je jako važno da znate u svim projektnim zajmovima svuda u svetu pa i kod nas, znači sve međunarodne organizacije pa samim tim i ovakvi bilateralni zajmovi koji idu u kategoriju tzv. eksportnih zajmova, jer oni finansiraju de fakto firmu iz svoje zemlje koja izvodi radove u infrastrukturi obično se ne plaća PDV. Ne plaća se zato i kada se plaća onda se dodaje domaća komponenta upravo u iznosu PDV ili više od toga za budžet je to neutralno, znači mi bismo u budžetu dodali 20% za PDV i sami bismo sebi platili samo bismo povećavali prihodnu i rashodnu stranu budžeta. Prema tome, pošto je PDV za uvozne projektne zajmove obično fiskalno neutralan onda je dogovor da ne bismo opterećivali stranu zaduživanja, da ne bismo opterećivali i stranu prihoda i stranu rashoda u budžetu, da se PDV ne plaća, to je standardno. Prema tome, ovde ovaj projekat nije različit od standardne prakse u svetu.Konačno, što se tiče nekoliko diskusija do sada, ja bih vas zamolio da pokušate makar u toku ove rasprave da budete ekonomisti u duši. Ekonomista u duši kaže šta je alternativa. Znači, mi imamo 238 miliona potrošenih, kasni se, možemo da formiramo grupu koja će da ispita zašto se kasni, ali to ne menja prirodu naše odluke, u ovom momentu mi možemo da produžimo ili da ne produžimo. Ako produžimo, tačno znamo mi imamo rok koji je duži, to nas ne opterećuje, opterećuje, doduše 0,5% ćemo platiti za angažovana sredstva pre nego što krenemo da plaćamo 4% za iskorišćena sredstva. To, ako sve završimo u novembru, daj Bože, onda, pošto ovde piše do 24 meseca produžavamo, to će nas koštati samo za ova dva meseca 0,5%, ako budemo to koristili do maja 2018. godine koštaće nas 0,5% za ovih godinu i po dana ili dve godine, a posle toga će nas koštati 4% ako budemo iskoristili ta sredstva.Prema tome, to nije ništa protiv nas, to je fleksibilnost koju je neko predložio zbog toga što postoje rizici, zbog toga što postoje elementi koje ne možemo da predvidimo. Ispostavlja se da naši građevinari ne znaju dovoljno pouzdano da sondiraju teren i pojavljuju se iznenađenja, u tome da zemljište nije onakvog tipa kao što su mislili, i onda tek kad zakopaju zakopaju tunel shvate na šta su naišli. Bilo bi dobro da pokušamo nešto tu da uradimo kao druge firme po svetu, laserski radimo dubinska proveravanja tla, pa da nemamo takva iznenađenja, ali to košta, to podiže trošak pripreme projekta i kod nas ljudi od toga beže. To moramo da naučimo, kao što beže od osiguranja u poljoprivredi, pa se posle bavimo posledicama, tako i ovde, štedimo na pripremi projekta i onda naiđemo malo na neko klizište, na neki teren koji nije podoban za tunele i ovo i drugo i treće iznenađenje. Znači na tome učimo.Predlažem da to pokušamo da uključimo u našu standardnu proceduru. Moj predlog će biti da jednom izmenimo budžet i da ostavimo sa strane pare u budžetu kojima ćemo finansirati bolju, skuplju, ali pouzdaniju pripremu projekata. Hvala lepo.

Zahvaljujem poštovana predsednice.Želim pre svega da se zahvalim ministru zato što je dao, mogu reći, veoma precizan i stručan odgovore. Iako nisam to planirao iz prva moram na trenutak da prokomentarišem izlaganje mog prethodnika iz ove, kako bih rekao, pod znacima navoda pravoslavne patriotske partije, koja se mnogo zalaže za evro-azijsku uniju, a mnogo joj smeta Azerbejdžan. Nije im baš najjasnije zašto to sve ide tako sporo i zašto u Zapadnoj Srbiji već nema auto-puteva.Odgovor je veoma jednostavan i mogu da ga potraže kada pogledaju levo od sebe. Tu sede poslanici stranke neobaveštenih. To je ona stranka koja je bila na vlasti kada su se u Srbiji sprovodile sve privatizacije, naravno, nije bila sama, bile su tu još razne druge partije DOS-a. Tada smo prodali gotovo sve što je bilo vredno. Po nekim informacijama u zemlju je u tom trenutku ušlo između sedam i osam milijardi evra. To je otprilike nekih 1000 kilometara auto-puta. Da je taj novac korišćen u infrastrukturne projekte danas bi i zapadnoj Srbiji bilo auto-puteva, ali je taj novac završio u ko zna čijim džepovima, završio je za nerealno povećavanje plata i penzija, za dupliranje javnog sektora, sve u svrhu vašeg ostanka na vlasti.Zato ni u zapadnoj Srbiji ni u mnogo drugim delovima Srbije nema auto-puteva i zato je Vlada Srbije prinuđena da novaca za infrastrukturne projekte traži kroz različite povoljne kredite, da pokuša da ostvari neku koncesiju jer drugog načina nema zato što smo zatekli ogromnu rupu u budžetu, deficit od skoro dve milijarde evra u 2012. godini i duplirani javni dug.Zato dug.Zato smatram da je ova saradnja Republike Srbije sa Republikom Azerbejdžan veoma dobra, ali nije dobro kada dođe naravno do kašnjenja u radovima, ali bolje da i danas razgovaramo o tim kašnjenjima nego da razgovaramo o tome zašto se uopšte ništa i ne radi kao što je bilo u nekom periodu. Voleo bih i da u budućnosti razgovaramo na ovom mestu o nekim drugim koridorima jer će to biti siguran znak da se Srbija gradi i razvija, pa čak i ako bude nekih problema i grešaka. Greške se uvek dešavaju, pogotovo na ovako teškim deonicama kao što je deonica Ljig-Preljina. Videli smo skoro u Hrvatskoj je prilikom izgradnje jednog mosta došlo do situacije da je most dva metra niži od potrebne visine, a ovde govorimo o nekim greškama koji se mere centrimetrima. Dokazano je u medijima da je bila laž da kamioni mogu da prođu samo sredinom tunela i to smo mogli da vidimo i na slikama i na licu mesta i kroz video materijal koji je prikazan u medijima.Ne vidim šta je mnogo sporno kada ministarka otvoreno u javnosti govori o tim problemima. Javnost to treba da zna. Ako je bilo propusta u radu nadzora, ako je bilo propusta u radu izvođača, ti propusti treba da se isprave. Smatram da će u budućnosti mnogo drugačije i različite republičke institucije izvođači, prilaziti tom poslu jer će uvek znati da određene greške koje se naprave neće proći nekažnjeno.Koleginica iz Užica je prokomentarisala dužinu trajanja gradnje u smislu da se ova deonica gradi četiri godine, pa tim tempom treba sad 16 godina da se izgradi auto-put. Istine radi, radi se i na drugim deonicama, 30.11.2014. godine završena je deonica Ub-Lajkovac. Deonice Obrenovac-Ub, Lajkovac-Ljig se trenutno rade, predviđeno je da budu završene otprilike u julu 2017. godine, tako da praktično negde najdalje za godinu dana možemo očekivati da će građani moći da koriste celu deonicu od Preljina do Obrenovca. Već je poznato da kada je u pitanju ta završna deonica od Obrenovca do Beograda, Vlada Republike Srbije potpisala sporazum sa Republikom Kinom o finansiranju i izgradnji te deonice.Nadam se takođe da će Vlada Srbije u najskorijem roku pronaći modele za finansiranje i drugih deonica, pre svega deonice, Preljina-Požega, kao i za Moravski koridor koji je u ovom trenutku jedna od prioriteta za ovaj deo Srbije.Danas

Hvala, gospođo predsedavajuća.Uvaženi kolega, u ovom domu koga izuzetno cenim i poštujem, nikome nisam rekao ništa ružno, a od vas sam čuo da sam pripadnik i pseudo patriotske stranke, a pre neko veče da sam i član rekao?)Gospodine Martinoviću, vi ste rekli da smo članovi sekte, a gospodin Parezanović je upravo rekao da sam pripadnik pseudo patriotske stranke. Konfučije je rekao, kolega Parezanoviću, da ako sretnem čoveka s kojim ne vredi govoriti, a govorim izgubio sam reči. Ja neću da gubim reči. Hvala.

Pa, ne može i ovo i ovo. Ne može sada.Ja stvarno ne reagujem na nasilje, stvarno nikako. Stop nasilju to sam potpisala pre neki dan kada smo imali goste i verbalno nasilje je nasilje. Vi ste odustali i hvala vam.Povreda Poslovnika. Izvolite. stav 1. Da li treba da citiram ili ne treba? Mislim da ne treba, već mislim da znate o čemu se radi.Dakle, ako se neko u svom obraćanju na podrugljiv način

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, nadam se da ovo nije namerno, poštovani ministre, ali prošle nedelje trebali ste vi da učestvujete u raspravi sa narodnim poslanicima, pa smo dobili ministarku lokalne samouprave. Danas je trebalo da dobijemo ministarku Zoranu Mihajlović u raspravi, pa ste se pojavili. Nadam se da to nije namerno i da se taj slučaj neće ponavljati.Ugovor

Ono što je takođe dobro to je da, sa jedne strane, vi poštujete taj ugovor i želite da ostvarite taj ugovor, ali tu postoji nešto što je loše. Sada ćemo nažalost morati da pređemo na to.Loše je to što je završetak radova tim ugovorom bio predviđen za kraj 2015. godine, pa ste vi pomerili završetak tih radova na kraj 2016. godine. U oba slučaja ste probili rokove. rokove. Za probijanje rokova naši građani, a ne vi, plaćaju dodatna finansijska sredstva tj. penale.Ono što je takođe loše je to što su dva tunela kod Ljiga niža za 30

Sa te dve stvari će šteta iznositi skoro pet miliona evra. Loše je to što ministarka Zorana Mihajlović, sa jedne strane, ili obmanjuje javnost, dezavuiše medije, dezavuiše javnost i govori nam o nekoj šteti od četiri miliona evra. Ako je istina da ta šteta postoji, skandal je u 2016. godini da nam se to dešava. Ako to nije istina, onda je to još veći skandal, gospodine Martinoviću, i molim vas da me ne prekidate, jer verovatno time, tom lažnom zabunom želite da oterate podizvođače radova, a nemate načina kako to da uradite, već želite da dezavuišete javnost. Loše je što ste upropastili sve čega ste se dotakli od 2012. do 2016. godine. Loše je što ste upropastili, ne samo Koridor 11, već ste upropastili i Koridor 10.Kako?

Ta deonica će, nažalost, po građane Srbije i po budžet Vlade Republike Srbije morati opet da se radi. Nema završnog sloja celom dužinom. Osnovni sloj je neravan.

2008. do 2012. godine, zarad interesa građana Srbije, je urađeno 40 kilometara infrastrukturnih puteva više, nego od 2012. do 2016. godine. Loše je to što smo vam ostavili 15 milijardi evra duga, a sada je taj dug 25 milijardi. Loše je to što ste smanjili plate. Loše je to što ste smanjili penzije. Loše je to što ste građanima Srbije prošle nedelje oteli pet milijardi dinara, ali ono što je dobro jeste što posle maja sledeće godine nećete više biti u mogućnosti da otimate i pljačkate građane Srbije, jer ćete otići u političku istoriju. Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja potpuno razumem zašto je gospodin Milojičić zainteresovan za izgradnju puteva zato što je on, kao predsednik opštine, za prvih pet meseci iz budžeta opštine Smederevska Palanka potrošio tri miliona i 200 hiljada dinara sipajući benzin u svoj privatni auto i prešao sa tolikom količinom goriva oko 32.000 kilometara.Gospodin Milojičić ne zna da međunarodne ugovore ne zaključuju stranke, nego međunarodne ugovore zaključuju vlade i u svakoj civilizovanoj državi, u svakoj dobro uređenoj pravnoj državi Vlada poštuje ugovore koje je zaključila neka prethodna Vlada.Što se tiče izgradnje puteva i problema u izgradnji puteva, ja sam vam juče, pa ste ovde vikali na mene, psovali, nazivali me idiotom, citirao sam neke od naslova iz jednog lista na koga se vi danas pozivate ceo dan o tome da tuneli, da ova dva tunela nisu dobra. To je isti onaj list koji je rekao, na naslovnim stranama je pisalo „Vučić je zlikovac“, „Vučić je diktator“, „Vučića je trebalo ubiti“, „Fahrijin sin“, „Čitulja za živog čoveka“, itd.Juče ste rekli da ste vi te novine cepali, palili, da nikada u životu niste čitali te novine. Danas su vam te novine glavni izvor informacija o tome da dva tunela nisu dobra.

koje vodi gospođa Zorana Mihajlović i celoj Vladi Republike Srbije imputira nešto što je napisano u jednom dnevnom listu. To jednostavno nije tačno. **Maja Prvo, mi se kao ozbiljna i državotvorna stranka ne pozivamo na tabloide, za razliku od vas iz SNS, već na izjavu ministarke Zorane Mihajlović, koja je to izjavila. Pri tom je izjavila da su krive stare mašine, da su bile nove mašine te greške ne bi bilo. To možete da pričate mojoj ćerkici koja ima četiri godine, ne verujem ni da bi vam ona poverovala.Gospodine Martinoviću, kako vi i vaša stranka rukovodite ovom zemljom najbolje znaju frižideri i novčanici građana Srbije. Moram da vam dam jedan podatak da „Elektroprivreda“ Srbije u junu mesecu ove godine, poslala milion pogrešnih računa i nanela štetu od 17 miliona dinara, kako građanima Srbije, tako i Vladi Republike Srbije.Ako možete da mi odgovorite na jedno pitanje. Ko poslednje četiri godine asfaltira po Srbiji? Ko je gospodar života i smrti u Srbiji? Ko tuče političke protivnike u Srbiji? Ko je tukao Milana Gavrilovića u Mionici? Ko je oteo Danila Bobića u Vrbasu? Zvonko Veselinović, vaš politički tajkun,

Dame i gospodo narodni poslanici, ja mislim da gospodinu Milojčiću treba odati orden za hrabrost, jer je čovek smogao hrabrosti da izgovori ime, navodno najvećeg tajkuna koji finansira SNS i koji navodno asfaltira

Iz kojih novina ste vi to pročitali da je „Elektroprivreda Srbije“ uradila to što je uradila? Vi se o tunelima informišete iz „Kurira“. To smo već ustanovili. E, sad, nije mi jasno iz kojih novina se informišete o tome šta radi „Eelektroprivreda Srbije“?Juče ste ceo dan pričali o rijaliti programima, o tabloidima, kako ne valja REM, kako ne valja medijska slika, danas su vam glavni izvori informacija novine za koje vaši koalicioni partneri kažu da ih u životu nisu čitali. Ovaj jedan što je rekao sad Maji Gojković da je đubre i da je parlament VC, VC, tvrdio je da je te iste novine palio u buretu, da te novine ne valjaju ništa. Danas su vam te novine glavni izvor informacija.Nego, gospodine Milojičiću, kada dobijete taj orden za hrabrost, hajde kažite mi kako je moguće da za pet meseci pređete 32.000 kilometara i da vam to plati budžet Smederevske Palanke, 3.200.000 dinara? Dobićete još jedan orden ako na ovo pitanje odgovorite. Samo polako.Da vidim kojim redom, imam povrede Poslovnika, imam ministra.Ministri imaju uvek prednost.Znači, prvo ministar, pa povreda Poslovnika, jer kažu kad god se javi ministar

treći put pojedini poslanici pominju nivo javnog duga i pominju krivicu za taj javni dug, bez detalja o tome šta se dogodilo. Situacija je vrlo jednostavna. Podaci postoje na sajtu svakog dana, svakog meseca, svake godine. Znači, tačno je da je tzv. ukupni javni dug povećan za 9,4 milijarde od 2012. do juče.Zbog

preostalih 1.2 milijarde su projekti zajmovi, deo koji je uključen u ove svote. A ono što nije uključeno su tzv. zajmovi koji se daju direktno privredi, preuzimanje kredita „Srbijagasa“ 540 miliona, 500 miliona intervencije za banke koje su otišle u stečaj i preko toga 150 miliona kojih je država dala tj. Ministarstvo finansija se zadužilo da bi se ustanovio osnovni fond Agencije za osiguranje depozita koja će u budućnosti iz naplate pojedinih komercijalnih banaka morati da sredstva da sama uspostavi.Prema tome, od te velike priče o tome da se neko zaduživao bez osnova, prvo i osnovno u 2012. i 2013. godini je nastavljanje deficita koji smo mi tek sada preokrenuli, proizvelo je efekat koji nije mogao da se izbegne.Drugo, sastavni deo toga su ugovoreni projektni zajmovi koji na današnji dan iznose preko tri milijarde i 400 miliona ugovorenih, a ne povučenih sredstava, koji će predstavljati zaduženje u budućnosti.Treće, ono što je najvažnije, mi smo to počeli da smanjujemo, znači nezavisno od svih nepovoljnih kretanja deviznih kurseva i ostalog, ukupni javni dug se smanjuje sa 24,81 milijardu evra na 24,15 milijardi evra. Za preko 650 miliona evra u ovoj godini i nastaviće da se smanjuje i očekujemo da će se spustiti ubedljivo ispod 70% već sledeće godine, a da ćemo do kraja ove dekade biti na 60%, to je nivo koji „mastriht“ smatra dobrim nivoom. Hvala. Lepo. Poštovana predsednice, mislim da je povređen Poslovnik, jer je jedan od govornika umesto da objasni kako je plaćao kafanske računa, kako se kako se vozio po Srbiji sa novcem od svoje opštine, pokušao da skrene temu i smogne snage da pomene ljude koji nisu tema ove rasprave.Takođe

budžet opljačkan, kako je potrošila milijardu i 500 miliona, kako je samo 500 nenamenski potrošeno u 2013. godini, kako je uništila javna preduzeća i kako je nestao jedan čitav blok bolnice.Pošto imamo bilborde, da je 2012. godine završen drugi blok regionalne bolnice, a osim to što je došao gospodin predsednik tadašnje pokrajinske Vlade, zakopao jedan ašov, stavio u kamion koji je ušao na drugu stranu kapije, istovario taj isti ašov i od te bolnice nema ni danas ništa. Građani se jednostavno pitaju gde su pare koje su nestale, koje su transformisane i davane u subvencije opštini Vrbas, a ne postoje, niti ima objašnjenje ni dan danas.Da ne govorimo o „Heterlendu“, da ne govorimo o svom onom novcu koji je nestao i gde je uspešno DS to stavila u partijske džepove, a sada pokušava da pominje ljude koji nisu ovde, koji ne mogu da se brane, gde jednostavno ne želi da kaže kako je trošio novac u svojoj opštini. Hvala. Ne želim da se Skupština izjašnjava o ovoj povredi. Poštovana predsedavajuća, reklamiram povredu člana 107. stav 1.Pošto gospodin Milojičić, kada je spominjao Danila Bobića,

toliko je maltretiran.Nećete da kažete da je Danilo Bobić javnosti rekao da mu je falsifikovan potpis na konkursnoj dokumentaciji ekološke omladinske alternative iz Temerina na konkursu Sekretarijata za rad i zapošljavanje, gde od gospodina Vasina falsifikovanim posao on je bio pravni zastupnik te nevladine organizacije. Organizacija je dobila 600 hiljada dinara, Danilo Bobić što je i u javnosti izjavio, nikakvu konkursnu dokumentaciju nije potpisao, nikad nije predao, a nekoliko dana posle toga je organizacija preregistrovana na drugog člana opštinskog odbora DS iz Temerina, Slađanu Marković. Recite celu istinu, kada već spominjete. Recite. Navodno ga je tukao SNS, sa kojim je posle ušao u koaliciju, a vi koji ste ga branili i koji ste ga politički iskoristili u kampanji, i koji ste ga primili, iz vaše partije je istupio javno.

Član 103. stav 7 – Predsednik Narodne skupštine je dužan da narodnom poslaniku koji se ne pridržava odredbi iz st. 1, 2, 4. i 6. ovog člana ili na neki drugi očigledan način zloupotrebljava prava predviđena ovim članom, izrekne mere predviđene članom 108. do 111. ovog Poslovnika.Dakle, dvojicu poslanika koji su reklamirali Poslovnik niste opomenuli, u skladu sa ovim članom i mislim da su govorili upravo o nečemu što je bio dokaz zloupotrebe reklamacije, što najčešće vidimo u Skupštini.Sa ovoliko ostrašćenosti da govorite o čoveku koji je pretučen, član Demokratske stranke, šta je on kasnije odlučivao, to je njegovo pitanje i njegovo pravo, ali nije jedini u Srbiji koji je maltretiran na lokalnim izborima koji su se održavali u Srbiji, sa pritiscima sa kojima su se suočavali naši članovi. u Mionici, i u Bojniku je bivši predsednik opštine bio pritvaran za 102 hiljade podeljene socijalne pomoći, kao da je to najveći kriminalni akt, bio je predsednik opštine i član DS, da bi se posle izlaska iz pritvora učlanio u SNS. Sa kakvim motivima – ja to ne znam, ali, to su ljudi koji su dobili veliki pritisak, očigledno, i na takav način ste proširili te svoje mogućnosti na lokalnom nivou.Najvažnije u svemu je ovo što je ministar rekao i čini se da vas je to najviše zabolelo, a to je bila suština. Ministar je rekao i potvrdio ono što smo pričali – 10 milijardi povećanog javnog duga od 2012. godine do danas. Objasnio je preciznije strukturu i hvala vam, ministre, na tome i na toj potvrdi i preciznim podacima o tome. To je ono što je Nema Nema više. Ovo su sve bile zloupotrebe povrede Poslovnika, svih. Evo, Ćirić je pričao u okviru povrede Poslovnika malo sa ministrom.Nemojte

Povreda Poslovnika nije bila ni kod poslanika Ćirića, niti u prethodne dve diskusije. Ulazite u replike, samo mi podignete Poslovnik, maltretirate i mene i ostale kolege, izmislite povredu, pričate kako sam ja povredila Poslovnik, a ja sam danas manja od bubice. Ćutim i samo nemo slušam

predsedavajuća, uvaženi predstavnici Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, i ova žuč koja se oseća u ovoj raspravi govori u prilog tome koliko je danas važan zapravo ovaj predlog zakona, Predlog zakona o Sporazumu o zajmu između Vlade Republike Srbije i Vlade Azerbejdžana za finansiranje izgradnje deonice Ljig-Bojkovci-Bojkovci-Takovo-Takovo-Preljina Auto-puta E-763.Mislim da ne moram naročito da ističem i da napominjem važnost, kako samog zajma, tako i ovog infrastrukturnog projekta za koji čvrsto verujem da će doprineti ukupnom razvoju putne i saobraćajne infrastrukture, ali i ukupnom razvoju privrede Srbije i privredne aktivnosti u Srbiji.Čuli smo dosta argumenata, zapravo, čuli smo sve što smo mogli da čujemo u dosadašnjoj raspravi, kako od ministra, tako i od ovlašćenih

što bih ja dodatno želeo da istaknem je da Vlada Republike Srbije nastavlja da vodi proaktivnu i dobro osmišljenu spoljnu politiku. Nastavlja da vodi politiku dobrih odnosa i građenja novih prijateljstava u svetu. Ta politika doprinosi boljem pozicioniranju Republike Srbije, kako na regionalnom, tako i na Evropskom, ali i na širem međunarodnom planu i to je od jako velikog značaja. Mnogo je važno to što stvaramo nova prijateljstva, što održavamo dobre odnose sa starim, tradicionalnim prijateljima, ali i što stvaramo nova prijateljstva u svetu. Na taj način produbljujemo ekonomsku saradnju sa dosadašnjim prijateljskim zemljama, ali stičemo i nova prijateljstva i privlačimo nove investicije, direktne strane investicije. To je mnogo važno.Uprkos važno.Uprkos tome što postoje neki koji osporavaju odnosno trude se, a to su radili i za vreme dok su vršili vlast, na sve moguće načine terali investitore, što svojim lopovlukom, što svojom korupcijom, terali investitore iz Srbije, sve činili da ne dođe do investicija u Srbiji. A i danas pokušavaju da oteraju investitore, pa radnike u Srbiji nazivaju robovima.Je li tako Milojičiću? Jesu li radnici nazivani robovima? Hiljadu i po zaposlenih u jednom preduzeću u jednoj opštini nazvati ih robovima, kako vas nije sramota?

problem.Azerbejdžan je pre svega prijateljska zemlja i to smo čuli danas u raspravi i čuli smo argumente u tom smislu. Azerbejdžan je zemlja sa kojom imamo vrlo razvijenu saradnju i ako mi dozvolite pročitao bih nešto od podataka koji idu u prilog tome. U periodu od januara do avgusta 2016. godine ukupna spoljno trgovinska razmena u robi između Srbije i Azerbejdžana iznosila je 7,8 miliona dolara. Dakle, 61,3 više nego u istom periodu 2015. godine i zabeležen je suficit sa Srbijom u vrednosti od 3,6 miliona američkih dolara i to je povećanje od 87% u odnosu na period januar avgust prethodne godine. Da li ovo nisu pokazatelji koji govore u prilog tome? Ukupan izvoz za prvih osam meseci 2016. godine iznosio je 5,7 miliona dolara, a u odnosu na isti period 2015. godine došlo je do povećanja izvoza od 68%.Ovo govori u prilog tome da imamo vrlo razvijenu saradnju sa Azerbejdžanom uprkos tome što su opet danas neki neodgovorno pokušali da ospore i Azerbejdžan kao ozbiljnu zemlju.Znate, imao sam prilike da nedavno boravim u Bakuu i na licu mesta sam se uverio u taj ubrzani ekonomski razvoj koji ta zemlja zaista ima. Nažalost, malo sam vremena proveo tamo pa nisam stigao da se informišem dovoljno, kao što ne mislim da je zasluga za njihov ubrzan ekonomski razvoj samo u tome što imaju bogatstvo u sirovinama, pre svega nafta, gas itd. Mislim da postoje neki drugi razlozi.Kao što rekoh, nisam stigao da detaljno proučim njihov sistem, nisam stigao da se informišem da li njihov ministar odbrane stigne da gradi luksuzne stanove po njihovim pašnjacima itd. Nisam stigao, moram da priznam. Nadam se da ću imati prilike da pitam da li njihov ministar odbrane nosi satove od više desetina hiljada evra, 35.000 evra.To ne kažem ja, to kaže Amir Bislimi. Da vas podsetim ko je Amir Bislimi. Dojučerašnji direktor Demokratske stranke. Amir Bislimi kaže da Dragan Šutanovac mora hitno da objasni odakle mu novac za skupocene satove, firmirana odela, cipele, kao i luksuzni stan na Vračaru. Dakle, Amir Bislimi, to ne kažem reda?)Molim vas, zamolite da se smire.Takođe, nisam stigao da detaljno proučim azerbejdžanski sistem lokalne samouprave. Žao mi je što nisam. Pokušaću nešto više da saznam o tome. Pokušaću da saznam da li u Azerbejdžanu njihovi predsednici opština rade ono što rade naši neki predsednici opština. Nisam stigao da saznam da li njihovi predsednici opština troše desetine hiljada evra na pivo? I po I po neku limunadu, izvinjavam se. Ne znam da li azerbejdžanski predsednici opština rade to. Da li oni takođe stotine hiljada evra troše tako što uplaćuju novac u lokalne fudbalske klubove, pa onda pa onda preko keša izvlače te pare? Zaista nisam siguran.Prethodni govornik je malopre i dosta se vremena potrošilo na temu nekih tuča, kako je u nekoj predizbornoj kampanji neko nekog tukao u nekom mestu. Ja znam samo za jednu tuču. Znam za tuču u Smederevskoj Palanci kada je tadašnji predsednik opštine, koji je danas prisutan ovde, nasrnuo na čoveka od 63 godine,

da konačno shvatimo zbog čega smo danas tu gde jesmo, kako su oni vršili vlast, kako su se odnosili prema ključnim pitanjima i to je razlog zašto smo danas u situaciji u kojoj jesmo. Zahvaljujem.

Hvala.Povreda Poslovnika, člana 106. Da li treba da govorim ili ga svi znamo napamet? Da govornik može govoriti samo o temi o kojoj se vodi pretres. Uz to bih zamolila gospodina Markovića, koji je maločas izlagao, kad bude prikupio te sve podatke sa lokala koji ga interesuju, koliko je ko popio piva i svega ostalog, da da predlog Skupštini da razgovaramo na tu temu. Pošto nemate prikupljene podatke, vi naše vreme trošite.

što ste mogli da čujete, ja sam opomenuo gospodina Markovića da se vrati na temu dnevnog reda. reda. Razumem kolege poslanike iz svih poslaničkih grupa koji hoće da zaštite dostojanstvo Narodne skupštine,

Zahvaljujem, gospodine Arsiću.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, koliko ko tera investitore ili investicije, evo, možemo na

i svega 800 miliona evra investicija. Skoro je nivo investicija opao za duplo. To su zvanični podaci, izvor je Narodna banka Srbije i možete slobodno da odete na sajt i pogledate ove podatke.Kada je u pitanju vizija Srbije i kada smo čuli o tome da je neko nazivao neke radnike robovima, mi smo rekli da se DS zalaže za viziju Srbije koja će imati građane, a ne robove, koja će imati radnike sa pravom, radnike koji imaju zakon koji ih štiti, a ne radnike koji deset sati stoje u pelenama i ne smeju da odu u toalet, i koji imaju minimalnu zaradu. To je samo vizija, naša i vaša. To je skroz u redu i nemojte da se ljutite zbog toga.OCD-e je rekao, odnosno izneo javnosti podatak da je preko 50 hiljada ljudi napustilo Srbiju u poslednjih godinu dana. To je naš problem. To je problem kojim treba da se bavi ovaj parlament, a ne da se fascinira time što niko od nas prisutnih, evo, ja lično nisam bio nijednog jedinog dana na izvršno funkciji. Pa, pošto nikada nisam bio u izvršnoj vlasti, niko ne može da kaže da sam lopov ili da sam nešto uzeo, pa se onda blatim ja, pa se blate moje kolege. Onda se, ne znam, blati predsednik DS. To neće promeniti stanje stvari. Pedeset hiljada lidera je napustilo Srbiju.

gospodar života i smrti. Ili pohapsite sve koji su kršili zakon ili nemojte više ovde da govorite neistine.Vi, gospodina Martinoviću, lako je vama. Izvinjavam se još jednom zbog ličnog obraćanja. Lako je pojedinim poslanicima iz SNS da ovde govore besmislice jer imaju šest funkcija u jednom trenutku. Narodni poslanik, predsednik skupštine, predsednik Nadzornog odbora Galenike, predsednik Upravnog odbora Agencije za privatizaciju, to je sve šef odborničke grupe u istom trenutku i prihoduje preko 400 hiljada dinara na mesečnom nivou.Što se tiče straha, gospodine Martinoviću, nismo se plašili ni kada ste bombardovali ovu zemlju, kada ste huškali policiju, kada ste pretili našem lideru ubistvom, a ne plašimo se ni sada, ni vas, a ni Zvonka Veselinovića koga sam malopre pomenuo, koji tuče političke neistomišljenike za račun SNS. **Veroljub

Ja sam, ako niste znali, predsednik Upravnog odbora Agencije za privatizaciju, koja inače ne postoji već godinu dana.Nego, gospodine Ćiriću, ne odgovori mi juče vaš predsednik poslaničke grupe, hoće li on ili ja podneti ostavku zato što je Balša Božović, jedan od lidera koji, evo, na svu sreću vašu nije napustio Srbiju, rekao – 1.500 zaposlenih zato što je došao investitor koji u Kini ima robove, pa ih traži sada u Srbiji da mu budu jeftiniji nego oni u Kini. Onda, što se tiče „Meite“, kineske kompanije koja je došla u Obrenovac i zaposlila 1.500 ljudi – tamo pokušavate da napravite robovsku snagu.Ostalo snagu.Ostalo je juče u vazduhu ko će da ide u pisarnicu da podnese ostavku, gospodin Ćirić ili ja, pa bih voleo da mi, ne zbog mene, nego zbog građana Srbije, objasnite da li je politika DS da se Kinezi nazivaju robovlasnicima, a građani Srbije koji rade u kineskim kompanijama robovima. Onda ćemo da nastavimo dalje.(Balša

koji je malopre govorio, iz prostog razloga što je izrekao neistine. Ja sam rekao da je vlasnik „Meite“ taj koji u Obrenovcu nije otvorio prvo nijedno radno mesto, jer ta fabrika ne postoji.Onog trenutka kada mu Srbija bude dala 100.000 evra po radnom mestu za minimalac, a da se pritom od uslova na konkursu traži da deset sati neko stoji na nogama, kako se zovu ti radnici nego robovi? O tome sam govorio. Ako je gospodinu vlasniku „Meite“ važan posao da cveta u Kini, ne razumem zbog čega je Vladi Republike Srbije stalo da isto takav posao ima i u Srbiji, gde će građani raditi za minimalac, da jedino što se traži od spreme je da neko deset sati stoji na nogama

Mislio sam da znate matematiku i da to možete da izračunate. Nikada nisam pomenuo da su kineski investitori robovlasnici, nego sam rekao da je „Meita“ ulaganje koje od srpskih radnika pokušava da napravi to, a nisu otvorili nijedno radno mesto i pitanje je da li će otvoriti ijedno. To je cela istina.Iz tog razloga, molio bih malopređašnjeg govornika da podnese ostavku zato što je opkladu izgubio. Zahvaljujem.

Mi smo svedoci da ovde već po ko zna koji put i ko zna koji dan zaredom predsedavajući gubi kontrolu kada je u pitanju vođenje Skupštine. Pa da li je to bio predsednik ili potpredsednik, sada nije toliko bitno, koliko je bitna sledeća činjenica.

Ja vam predlažem, predsedavajući, da napravite pauzu, da pozovete predsednike poslaničkih grupa, da mi ne bi zaredom danima i danima ostajali do kasnih sati i da ova Skupština ne poprimi onaj naziv koji je već narod dao, a to je povampirena Skupština, da poslanici u kasne sate, oko jedan sat raspravljaju.Koga ovde briga šta je neko radio u proteklom mandatu, da li je pio pivo ili nije pio pivo? Ovde je tačka dnevnog reda sporazum između dve države koji se treba odložiti za naredne dve godine, a suština je da se završi autoput. Vi imam osećaj da ste vi potpuno izgubili kontrolu nad vođenjem. Nemojte da mislite da je lično. Kada poslanik iz vaše poslaničke grupe naknadno kaže da je spomenut kolega, bez obzira što ste se vi decidno izjasnili da nije spomenut poslanik, ipak na tu intervenciju dajete mu reč. To je samo jedan od niza primera.Ponovo apelujem na kolege, napravite pauzu, sazovite predsednike poslaničkih grupa, dogovorite se da normalno nastavimo rad ove Skupštine po tačkama dnevnog reda. Hvala. Kolega Mirčiću, dužan sam da vam dam objašnjenje. U pravu ste da u pojedinim delovima predsedavajući, ko god da je, da li ja ili neko drugi, gubi kontrolu nad vođenjem sednice zbog političkih razlika koje imaju pojedine poslaničke grupe u pogledu na rešavanje nekih određenih problema. Verujte da to nije ništa upereno protiv vas i protiv vaše poslaničke grupe, ovako je bilo i u prethodnom sazivu, kada vaša poslanička nije bila u parlamentu. Pokušavam, nekoliko puta sam i juče davao pauzu i predsednica Skupštine je danas. Ako se sednica uskoro ne vrati u one tokove koji su predviđeni Poslovnikom, budite sigurni da ćemo ponovo imati pauzu.Pravo Martinović. **Aleksandar Martinović** Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da se više neću javljati za reč.Gospodine Božoviću, shvatite ovo zaista krajnje dobronamerno. Morate da vodite računa o tome šta pričate. Juče ste rekli, citiram – 1.500 zaposlenih zato što je došao investitor koji u Kini ima juče ste rekli da nije tačno da ovaj kineski investitor ima robove, a lepo su ove devojke zapisale, dakle, stenogram ne vodim ja, nego ove devojke, da kineski investitor „Meita“ ima robove i da je zaposlio 1.500 ljudi. Kaže, druga stvar – 1.500 zaposlenih. Danas vi kažete – u Obrenovcu nije niko zaposlen. Evo, ponovo ću da izvadim stenogram.(Radoslav vi meni odgovorite. Juče ste rekli da je zaposleno 1.500 ljudi, a danas kažete da nije zaposlen niko. Ako hoćete da budete lider, gospodine Božoviću, ako hoćete da budete lider, ali lider koji će ostati u Srbiji, ne koji će da ode iz Srbije, onda morate da stanete iza svojih reči. Ne možete da kažete da ovo što je zapisano u stenogramu nije tačno. Dakle, ove devojke su to zapisale. Ako je njihov rad nepotreban, gospodine Arsiću, dajte da im damo neki drugi posao, da rade nešto drugo u Narodnoj skupštini, a ne da se na svakih pola sata dve devojke smenjuju vodeći stenogram u koji se unosi svaka reč koja se ovde izgovori, čak i kada nije izgovorena sa govornice.Dakle, vi ste rekli

osim stenograma postoji i tonski zapis. Moja preporuka vam je da pređete preko ovoga i da pazite šta govorite.Sada ima pravo na repliku i ministar, pošto ste i njega prozvali.Izvolite, gospodine Samo želim kratko.Pokušao sam da budem precizan, ali vidim da ponovo nije shvaćena glavna poruka. Poruka je sledeća – činjenice ne sporimo, ali dinamiku pogledajte. Javni dug se povećavao, ali se od dolaska ove Vlade za kormilo, odnosno ministarstva za kormilo dug ove ove godine smanjuje za 650 miliona, a u 2015. godini samo 1,2 milijarde se povećao. Prema tome, mi se nalazimo na dobrom putu, spustićemo se ispod 70% i bićemo ubedljivo ispod Mastrihta pre pristupanja Evropskoj uniji, za razliku od nekih zemalja koje su ušle u situaciju sa problematičnim nivoom duga, a Srbija će ući sa nivoom duga koji je ispod Mastrihta. Hvala osnovu člana 104. stav 3, pročitajte, niko više nema pravo na repliku.(Balša vas nije uvredio, gospodine Božoviću, ako je čitao stenogram vašeg

107, dostojanstvo Narodne skupštine, gospodine Arsiću.Zamolio bih vas, pošto to ne liči na vas, da ne onemogućavate narodne poslanike da kažu nešto što misle samo zato što su pripadnici opozicione političke opcije. To zaista vama ne priliči. Svašta smo imali prilike da vidimo u ovoj Skupštini, ali to još uvek od vas ne. Zato vas molim, kada su neistine u pitanju, a pomenuto je ime i prezime nekog od poslanika, da mu dozvolite da mu odgovori. Ne razumem u čemu je strah i nervoza.Kada sam pominjao vizije društva gde u jednoj viziji postoji građansko društvo, a u drugoj robovlasničko društvo i da mislim da su loše investicije koje od Srbije prave robovlasničko društvo, to sam rekao, a ovo je izvučeno iz konteksta što je gospodin Martinović maločas govorio i to nije istina. Zato vas molim da sledeći put reagujete na način da ne kršite Poslovnik, da mi se gospodin Martinović lično ne obraća u ovoj Skupštini, jer na to nema pravo, a s druge strane da mi dopustite da kažem da je 50.000 lidera otišlo iz Srbije.

U poslednjih 20 minuta ako niste mogli to da kažete jedan drugom šta ste hteli, neće vam biti dovoljno ni sledećih 20 sati, a mi moramo da završimo ovu sednicu. da završimo ovu sednicu. Da vam nisam dao prvo na makar jednu repliku, a imali ste mnogo više od jedne, u poslednjih dvadesetak minuta, bili biste u pravu.Povreda Poslovnika Aleksandra Jerkov. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine Arsiću.Osim člana 104. stav 3. postoji i član 27. u našem Poslovniku koji vas obavezuje na to da sednicu vodite u skladu sa Poslovnikom, a ne kako vam padne na pamet, odnosno da vi o tom pravu na repliku ne određujete, ne odlučujete po tome ko je iz vlasti, a ko iz opozicije, nego po tome da li su se ispunili uslovi za repliku o čemu ipak ne možete da odlučujete sasvim slobodno, nego u skladu sa onim što piše u članu 104.Sama činjenica da gospodin Martinović ovde pokazuje da ima problema sa interpretacijom pročitanog teksta, treba malo više da nas zabrine od toga što vi ne date ovde poslanicima pravo na repliku, ali molim vas obratite pažnju da to vaše prvo, da odlučujete da li neko ima pravo na repliku ili nema se ne zasniva na tome da li je neko iz vlasti ili opozicije, pa vam ne odgovara da se čuje nešto što opozicija ima da kaže, nego na onome što piše u ovom Poslovniku.

sam čitao taj stenogram, a možete da kažete da i ja imam problem. Dobro. Možda neko drugi ima problem, ali u članu 104. kaže – o korišćenju prava iz stava 1. i 2. ovog člana odlučuje predsednik, odnosno predsedavajući Narodne skupštine. Ako je čitanje stenograma uvredljivo, kolege,

Hvala.Uvaženi poslanici, predsedavajući, poštovani građani Srbije, prvo predlažem da se vratimo na temu i da pričamo o ovom međudržavnom sporazumu i zbog čega njega, po našem mišljenju ne treba da usvojimo. Smatramo da nismo dobili ovde dovoljno razloga ili uopšte neko objašnjenje zbog čega je taj sporazum i da li je on uopšte u interesu države Srbije. Znači, to je međudržavni sporazum i nema prijateljstva između država, znači, to postoji samo između ljudi. Države imaju interesa i shodno interesima one uređuju svoje odnose i ovo je jedan od tih sporazuma gde se uređuju odnosi države Srbije i Azerbejdžana.Ono što je po nama jako važno, mi ovde nismo dobili nikakve razloge zbog kojih mi trebamo da usvojimo taj sporazum i gde nam objašnjavaju da je to u našem interesu sem toga da treba da se napravi put. Naravno da put treba da se napravi. Mi jesmo za to, samo je upitno to finansiranje tog puta. Postoje razni načini da se put finansira. Da li je to baš ovaj međudržavni sporazum mi nismo sigurni da je to pravi način.Pored način.Pored toga, mi za pripremu ove sednice sem teksta Sporazuma nismo dobili nikakvu analizu Vlade koja govori u prilog tome da je taj način finansiranja najbolji koji je moguć u ovom trenutku. Naravno da pre četiri godine, mi sad ne možemo raspravljati o tome, na koji način je donet taj sporazum, to je sad svima jasno da su da su to neke veze koje se izgleda tiču nekih ili privatnih ili već nekih drugih veza i gde smo mi sad postali odjednom prijatelji sa Azerbejdžanom i zbog toga smo potpisali Sporazum da finansiramo izgradnju puta.Ono što je isto jako važno, mi nismo ovde dobili nikakve informacije sem pozivanja na taj izveštaj firme Koridori Srbije gde navodno piše da preko 70% poslova su dobile firme iz Srbije. S obzirom, da je u ugovoru navedeno po tom zajmu da firme iz Srbije trebaju dobiti najmanje 49%. Znači, na sajtu Koridora Srbije ne možete naći nikakav dokument o tom, tamo ima raznih finansijskih informatora o radu, čak izveštaja revizora itd. Međutim, takvog dokumenta nema. Nema ga ni na sajtu Vlade.Ono što bih ja voleo da nam ministar možda objasni, zašto ugovorom i ovim sporazumom nije predviđeno izveštavanje Vlade o tome kako se troše ta sredstva, kojim firmama se to plaća, koje su baš to firme, da li su to firme iz Srbije ili iz nekih drugih zemalja, tj. Azerbejdžana, s obzirom, da je izgleda glavni nosilac radova Azerbejdžanska firma.Znači, vi nas niste u to ubedili, mada vidim da nas i poslanici iz vladajuće stranke, oni izgleda imaju taj izveštaj i ne znam zbog čega taj izveštaj nije podeljen svima nama pa da se svi uverimo u to. To je jako važno baš zbog toga ako se već zajmom finansira taj put, svakako da bi najbolje bilo da ga rade naše firme i da taj novac završi ovde, da ne ode nigde van. nigde van. Taj argument je po meni ključan, da mi glasamo za taj sporazum. Ovako mislim da nema argumenata za to, to jeste niste nas do sada ubedili, ali ako bi nam to dostavili mogli bi onda o tome to da diskutujemo.Ima o tome to da diskutujemo.Ima još jedna jako važna stvar, da li je taj zajma baš pravi način za finansiranje. Da li ste možda razmotrili, da li postoji neki drugi način za finansiranje, evo recimo sad, vi treba ionako da napravite budžet za sledeću godinu, da li ste možda razmisli o tome da se efikasnije upravlja javnim sektorom. Vi znate da u javnom sektoru imamo firme koji prave milionske gubitke koji su mnogo veći nego vrednost tog celog posla o kome mi danas pričamo.Da li ste možda razmišljali da promenite politiku finansiranja stranih investitora kroz subvencije koje su isto ogromne i da li postoji možda još neki način da se na neki drugi način uštedi novac i da se preusmeri na izgradnju infrastrukture u Srbiji. Hvala narodni poslanici, gospodine ministre, strašno je teško danas u Skupštini Srbije raspravljati o predlogu zakona za koji objektivno opozicioni političari mogu da govore dva do dva i po minuta. Ovo je strašno jednostavan zakon.Suština ovog zakona je u stvari ratifikacija međunarodnog sporazuma koji je zaključen 2. februara 2012. godine. Zaključila ga neka druga vlada u drugom sastavu. sastavu. Ratifikovala Skupština Srbije, to je osnov, odatle smo krenuli. Ratifikovala ga Skupština Srbije u nekom drugom sazivu. Uslove kredita definisala neka druga vlada, neki drugi ministar finansija. Kamatna stopa od 4% do 2012. bila je regularna kamatna stopa na finansijskom tržištu.Danas ovo što se dešava je ekonomski izuzetak u istoriji nezapamćen. Kada je niska kamatna stopa zato što FED drži nisu kamatnu stopu na 0,05 i ovo vreme se više neće desiti. Godine 2012. Kada smo ugovarali ovaj kredit sa grejs periodima naravno da je situacija bila potpuno drugačija. Jeste u pravu kada kažete da mi danas ratifikujemo sporazum o 22. septembra 2016. godine, ali u tom sporazumu mi suštinski, ugovoru, zajmu u stvari ništa ne menjamo. Sve ostaje isto.Dakle, ako ratifikujemo sporazum koji je već ratifikovan, problem nastaje onog trenutka zato što nismo povukli sredstva po tom zajmu. Znači, postoji bitna razlika između izvođenih radova i povučenih sredstava i nije sporno da se kasni. Ali, znate da je izvođač radova ušao u posao oko izgradnje koridora tri do četiri meseca od trenutka zaključivanja ugovora. To je takođe vreme koje je otežalo sprovođenje ovog ugovora.Kada se delimične situacije urade, koridorima Srbije, naravno da niko od poslanika sa strane neće ukazati, ostaje 7% od vrednosti ugovora da naknadno posle završene i konačne situacije ostave finansijska sredstva za period realizacije i da garancije koja može da nastane u vezi problema realizacije infrastrukturnog projekta u tom periodu. Nije sporno da će ova sredstva biti povučena u sledeća dva meseca. Ta sredstva će omogućiti državi Srbiji da realizuje i završi infrastrukturni projekat koji je suštinski strašno bitan.Danas bitan.Danas se ne postavlja pitanje, kada se postavlja pitanje zašto se kasni u realizaciji projekta od dva meseca, a plaćanje će biti realizovano u novembru mesecu, zašto Srbija kasni sa izgradnjom autoputeva? Govorimo o državi koja nema rešene svoje ključne infrastrukturne probleme, odnosno putne koridore. Četrdeset, pedeset godina, kada su sve ozbiljne evropske zemlje rešile svoje infrastrukturne probleme u oblasti koridora, mi se nalazimo u situaciji da ih danas rešavamo. Kada govore o problemu realizacije, onda u stvari govore o činjenici da je Vlada Srbije u 2015. i 2016. godini učinila najviše na izgradnji autoputeva. Mi danas možemo da čitamo te podatke koji su relevantni izgrađeno je na Koridoru 10, 108 km u prethodnoj godini, do 2018. godine 108 km će biti izgrađeno na Koridoru 10, 50 km na Koridoru 11. Sve to govori da ova Vlada otklanja i premijer Aleksandar Vučić probleme koji su nasleđeni u izgradnji puteva u Srbiji u prethodnom vremenskom periodu.Nije naš problem iz SNS to što imamo to što imamo nesređenu infrastrukturu. Naš problem je da, ako posle nas, kao i pre nekih vlada koje su bile pre nas, ostane problem u koridorima i infrastrukturi.Ministar Vujović je ovde rekao da mi treba da budemo ponekad i ekonomisti u duši. Gospodine ministre, ovde i ekonomisti postaju političari. Ovde ispravnih ekonomskih stavova ne možete da se naslušate.Problem jeste u opozicionim političarima, poslanicima, ne želim bilo koga da omalovažim kada desničarske političke stranke, koje su na vokaciji to tu, zagovaraju socijalno utopističke ideje u vezi, npr, primarne emisije kojom će se finansirati rast i razvoj, a onda imate problem kada druge političke stranke koje bi po vokaciji trebale da budu u centru govore o pragmatizmu u funkcionisanju države. funkcionisanju države. Tako jedan narodni poslanik, prosto moram da polemišem, govori i kaže da je u redu kada imate projekte, da ti projekti treba da budu uređeni i da budu shvaćeni, a onda treba da raspišete međunarodni tender, što sve inače i ova Vlada Srbije uradi, pa ko pobedi na međunarodnom tenderu, treba da dobije posao. Onda se vratimo na početak, a šta ćemo tu sa domaćim izvođačima? To je prosto besmislica. Hvale ovaj zakon i kažu da je mnogo dobro što 49% usluga usluga ili roba će pružati srpske kompanije, i to je u redu.Kada danas govore o protekcionizmu i favorizacije domaćih firmi, treba da kažu jednu ključnu stvar, a to je da domaće firme nisu na tim javnim tenderima, javnim aukcijama jeftinije od stranih izvođača. Vi možete, nije sporno, da favorizujete i u Zakonu o javnim nabavkama oni su favorizovani, ali ne možete da ih favorizujete preko Zakona o javnim nabavkama.Na kraju, ključno pitanje – ko će to da plati? Da li hoćete vi iz svog džepa da platite srpskog izvođača autoputa skuplje ili će to da plate građani Srbije. Političkog i ekonomskog defetizma, ideje o novim ekonomskim teorijama, originalnim rešenjima u svetu je vazda bilo, i to nije nikakav problem i biće ih, ali normalne i uređene države, kakva Srbija pokušava da bude, razlikuju se, čini mi se, u jednoj stvari zato što poštuju ekonomska pravila i ekonomske zakone. Ekonomija postaje suviše dugo, svi principi postaju suviše dugo. Ne postoji i ne počinje ništa od nas. Ako primarna emisija nikada na svetu, sem u slučajevima kada ste četiri ili pet zemalja koje imaju pravo vučenja, nije dovela do rasta i razvoja, već je uvek dovodila do inflacije, onda neće ni u Srbiji finansiranje iz primarne emisije omogućiti rast i razvoj.

ali ne treba da nam uzimate za zlo kada kažemo da nismo od vas, od nekih naših predaka nasledili uređenu ekonomski zemlju. Uređujemo je, teško je, teško je penzionerima, svima je teško. Ne treba da verujete ministru finansija, verujte Pavlu Petroviću predsedniku Fiskalnog saveta. Ako ne verujete MMF, u redu, nije sporno. Svetskoj banci, u redu. Ministru finansija, u redu. Pavle Petrović, Fiskalni savet vam kaže da Srbija menja trend. Nije Nije ekonomski idealno, fiskalno smo i dalje u lošoj ekonomskoj situaciji, ali menjamo trend.Znate, kada imate rast i razvoj koji se ne bazira na primarnoj emisiji, kada imate rast i razvoj koji se ne bazira na zaduženju, već imate koliko-toliko mali suficit, onda imate drugačije ekonomiste koji sprovode politiku koja se bazira na čistoj ekonomskoj teoriji i ekonomskim principima, a građani Srbije mogu da odluče na izborima za koga će da glasaju.I ja da budem političar, nije problem opozicije sa ekonomskim parametrima, Pavlom Petrovićem, problem opozicionih političkih stranaka i juče sa istraživanjem javnog mnjenja i činjenicom da se nalaze oko ivice cenzusa, a da SNS sa reformama koje sprovodi, na čelu sa predsednikom Vlade Aleksandrom Vučićem, kažu istraživanja, ima 52% podrške građana Republike Srbije.Ako mislite da mi iz SNS treba da se stidimo zato što u istoriji Srbiji imamo najveću političku podršku, kao stranka i kao premijer, grešite. Mi imamo ideju koju sprovodimo i za koju mislimo da doprinosi boljitku građana Srbije, a izbori i istraživanja javnog mnjenja to samo potvrđuju. potvrđuju. Mi danas kada glasamo za ratifikaciju ovog sporazuma nastavljamo put kojim idemo i koji podrazumeva da u spoljnoj politici i u izgradnji autoputa, sprovođenju fiskalne konsolidacije, Srbija ide napred. Hvala.